U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nikolina Baradić. Izvolite.

Sada idemo na slijedeću točku, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 6 Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Ustava RH

Poštovani državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi saborski zastupnici, predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu uređuje se način stjecanja više razine obrazovanja medicinskih sredstava, te se u zakon uvrštavaju dosad izostavljeni stručni diplomski studiji. Definiraju se kompetencije prvostupnika sestrinstva sa završenom specijalizacijom iz djelatnosti Hitne medicine, te im se omogućava primjena znanja, vještina, te samostalna primjena lijekova utvrđenih Pravilnikom o životno ugrožavajućim stanjima bolesnika bez prisustva liječnika. Uređuje se odgovornost za lakše i teže povrede radnih dužnosti medicinskih sestara i tehničara. Utvrđuje se sudjelovanje medicinskih sestara u razvoju i evaluaciji zdravstvenih informacijskih sustava korištenjem informacijske tehnologije za analizu podataka, te doprinos poboljšanju informacijskih tehnologija vezanih uz sestrinsku praksu. Prijedlogom zakona dopunjuju se ovlasti Hrvatske komore medicinskih sestara na način da se komori

Za repliku se javila kolegica Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, ja bih se željela osvrnuti na st. 2. čl. 2. ovog zakona za kojeg smatram da nije potreban jer u tom st. 2. čl. 2. piše da je temeljno

da nije logično da isključimo 20 tisuća sestara iz sustava zdravstvene njege, da do drugog čitanja ovo preispitate i da ustvari nam dostavite revidirani tekst, a na zadovoljstvo svih sestara. Poštovani državni tajnik. otkad smo pristupili u EU, prije toga je bilo 4-godišnje i njima svima koji su završili po tom 4-godišnjem se prizna isto obrazovanje kao i ovo 5-godišnje, nakon toga nema novog 4-godišnjeg obrazovanja, ali ćemo ispitat još jedanput slučajno da se nije potkrala neka graška, ako je do drugog čitanja ćemo ispravit, ali moje službeno ministarstvo me uvjeravaju da je to pod kontrolom, U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na govor. U ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa govorit će poštovani zastupnik Nino Raspudić. Nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je evo u prvom čitanju Prijedlog izmjene i dopune Zakona o sestrinstvu. Riječ je o zakonu koji moram priznati smo ovaj, je bio relativno u nekoliko navrata da tako kažem najavljivan. Zapravo bi bilo riječ o zakonu kojim se i definiraju određene situacije vezane uz Hitnu službu. Ja moram priznati da mi je malo neobično, mi smo u bivšem sazivu sabora imali ovdje u našim redovima kolegicu koja je šefica Hitne medicinske službe i nekako sam imala za očekivat je bilo da u bivšem sazivu Sabora možda bude i tema i rasprava ovog zakona i da je ta kolegica trebala biti ta koja ne samo da bi trebala inzistirati nego da i nekako naglasi važnost, ali evo. Jedno od prvih zapravo izmjena i dopuna zakona koji imamo u ovom sazivu Sabora je riječ o zapravo Zakonu o sestrinstvu, riječ je o zakonu koji je relativno star iz 2003., dva put je noveliran 2008. i 2011.. Ali uvijek kad imamo ovakav jedan znate da nekako ja nastojim zakone dijeliti u nekoliko grupacija, jedna grupacija su onih zakona koje zovem tzv. tehničkih koji uvijek dobiju i nekakvu i potporu i vladajućih, ali i oporbe kojima se rješavaju određena problematika, imamo onu drugu skupinu koja je svjetonazorska, a imamo nekakvu treću skupinu koja bi bila negdje između. Ovdje je između ostalog predlagatelj u obrazloženju kaže da se želi povećati učinkovitost timova i kvaliteta hitne medicinske službe. da svi ovdje koji se sjede u našim redovima su imali različita iskustva sa hitnom medicinskom službom, sigurna sam u ovim našim redovima da su imali različita iskustva i dobrih i loših. Ja moram priznati da sam u obitelji imala nedavno jedno iskustvo gdje je došla hitna medicinska služba relativno brzo, utvrdila da to baš i nije za nju i rekla nek ja vozim autom. Ja sam vozila autom kad sam došla do hitne jer je bilo na udaljenosti jedno pola sata, plahta na kojem je, riječ je o mom suprugu koji je sjedio je bila potpuno krvava, dakle nisam tamo htjela raspravljat rekla sam ok ja ću ga odvesti i ostala sam malo zatečena načinom na koji su oni reagirali, ali zbog ne znam možda zbog pozicije koja je ja sam rekla ok neću ništa činiti idemo možda je to protokol, možda je to u redu. Zapravo što želim kroz ovu raspravu naglasiti? Ovdje riječ je o relativno jednostavnom prijedlogu zakona, cijeli prijedlog zakona ima do prekršajnih odredbi ima šest točaka, govori se o tome, prvostupnica sestrinstva što je, kako je, što može raditi i ostalo, ali tu ćemo zadovoljiti formu i pitanje je kroz raspravu moram raspravljati i dvoje stvari, jedna stvar je forma, a druga stvar je sadržaj. Dakle, mi ćemo zadovoljiti formu, definirat ćemo određene kompetencije, definirat ćemo prvostupnika sestrinstva sa specifičnim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, omogućavanje znanja, zatim ono što mogu vještine i lijekove bez prisustva liječnika i svega ostalo, dakle imamo iskustva drugih zemalja koje su različite, ali ono što dolazimo do sadržaja, dakle sadržaj mi imamo sljedeći problem i to nijedan zakon taj problem do kraja ne može riješiti. Sadržajno je to da smo teritorijem vrlo neobično, dakle imamo taj oblik ja bih rekla ptice u letu, neću govoriti nekakve druge oblik zemlje, da nas ima relativno malo, da imamo problem pokrivenosti, da imamo problem stručnjaka, da imamo problem edukacija, da imamo problem kadra i da zapravo bi bilo vrlo interesantno vidjeti da li ono što želimo postići, dakle mi ono što bih trebali postići mi ćemo ponovno naglašavam, formu ćemo zadovoljiti, ali da li ćemo postići sadržaj, a to je kvalitetu. Neću izvlačiti i uvijek mogu izvlačiti neke primjere gdje je hitna kasnila, gdje su ljudi bili i smrtno ugroženi i svega ostalog, dakle mi u našem zdravstvu imamo jedan ozbiljan problem. Na jedan način se pokušava to riješiti ovim zakonom i s tim zakonom će se izdefinirati nekakve formalne uvjete i nekakve formalne stvari, ali da li ćemo suštinu uspjeti to moramo vidjeti. Za tu suštinu zaista ono što zakonodavac kaže da želi da sestrinstvo, dakle da prvostupnici sestrinstva sa završenim specijalističkim usavršavanjem da budu u mogućnosti pružiti širi opseg zdravstvene zaštite prema hitnim pacijentima i da za veliki broj tih intervencija ne bi bio potreban liječnik. Ja se čak mogu i složiti ako dođete ustanovite da je hitna intervencija i kažete ok idemo tamo gdje je liječnik ili nije potreban liječnik ili je potrebno nešto drugo, ono što zaista svi moramo raspraviti i voditi računa da li s ovom formom ćemo zadovoljiti ono što na kraju dana hoćemo dobiti hitnu i učinkovitu, dakle dobru, učinkovitu i brzu hitnu medicinsku službu. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nikolina Baradić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pa „Zdravlje za sve“ to je cilj koji je Svjetska zdravstvena organizacija postavila davno, i Europska komisija upravo ističe da je zdravlje građana jedan od prioriteta, pri čemu ono što stalno moramo ponavljati da nije samo cilj produžiti život nego povećati broj zdravih godina života. Ako bi napravili nekakvu brzu swot analizu našeg zdravstvenog sustava onda vjerujem da bi se složili da je on već pomalo zastario i da ne odgovara stvarnim, a pogotovo ne budućim potrebama stanovništva RH, već sada živimo pet godina zdravog života kraće od europskog prosjeka. Prema tome, uvodno što mogu u ime kluba SDP-a reći, nekakvo moderno, dostupno, funkcionalno i održivo zdravstvo u kojem je u središtu čovjek trebalo bi predstavljati nadstranačku misiju. Dakle, ja osobno zaista smatram da je pitanje zdravlja i zdravstvenog sustava nadstranačka misija i da svatko od nas, bez obzira s koje strane sabornice dolazio treba činiti sve što je u njegovom znanju, vještinama, kompetencijama da učinimo sustav zdravstva boljim. Prema tome ako krenemo od nekakve baze, a to su ljudi, onda je upravljanje kadrovima potencijalno zapravo taj prvi korak. Mi već sada nismo u prosjeku EU ako gledamo broj liječnika na, po broju stanovnika 7,5 je Hrvatska, 8,5 je EU, 3,7 su sestre, 4,1 EU. Znači ako gledamo samo taj prvi početak, onda bi poticanje učenika da se upisuju na zdravstvene studije liječnička, neliječnička zanimanja, trebao biti nekakav prvi korak. Ja smatram da ovaj zakon Prijedlog izmjena zakona o sestrinstvu jest taj prvi korak kad su u pitanju medicinske sestre. Dakle specijalističko usavršavanje medicinskih sestara tehničara, djelatnosti hitne medicine koje se već provodi koje je obuhvatilo do sada 138 ako se ne varam prvostupnika sestrinstva, a cilj je da bude 375 u 3 godine i za što smo dobili 13,6 milijuna europskih sredstava po meni je dobar put kako da se osigura već dostupnost kvalitetne zdravstvene skrbi u svim dijelovima Hrvatske. Trebate znati da u Hrvatskoj smo imali negdje oko 204 ako se ne varam tima 2 do kraja 2023., a u novoj mreži je 349. Dakle radi se o povećanju tima 2 i upravo ovi prvostupnici njih 375 koji koji se trebaju školovati specijalistički usavršavati ove tri godine, trebaju biti ta dodana kvaliteta kako bi dostupnost bila veća. Kao netko tko je radio 5 godina na hitnoj pomoći, kao netko tko sada radi na Fakultetu zdravstvenih studija i sam sudjeluje u specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva posebno u ovom dijelu koji je najzahtjevniji zbog čega zapravo i mijenjamo između ostalog ovaj zakon, a to je da će se definirati kompetencije prvostupnica, prvostupnika sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnostima hitne medicine tj. omogućavanje primjene znanja, vještina i lijekova bez prisustva liječnika u životno ugrožavajućim situacijama. Mi zapravo ovaj zakon donosimo upravo zbog toga što ovog trenutka sestre, prvostupnice sestrinstva ne mogu davati niti jedan lijek bez prisutnosti liječnika, a ovim specijalističkim usavršavanjem uz ostale vještine, znanje i kompetencije dobivaju i ovu da mogu primijeniti sukladno smjernicama 17 lijekova. Prema tome ja i klub SDP-a, podržava ovo prvo čitanje jer smatra da ćemo na taj način unaprijediti položaj prvostupnika sestrinstva, a osigurati i veću dostupnost zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Svega nekoliko napomena za one koji to baš ne prate. Dakle u Hrvatskoj se obrazovanje medicinskih sestara provodi na tri razine, srednjoškolska, prijediplomska i diplomska i dobivaju se dakle titula medicinska sestra opće njege, prvostupnik, prvostupnica sestrinstva i magistar, magistra sestrinstva. Prema tome to je nekakva vertikala, a već imamo i doktorice sestrinstva. U Hrvatskoj postoji 25 srednjih srednjih medicinskih škola, postoji 15 prijediplomskih studija sestrinstva i 18 diplomskih studija sestrinstva i ključno je dakle da upravo tim obrazovanjem kvalitetnim obrazovanjem sestrinstva stvaramo zdravstveni kadar koji će tzv. task shiftingom preuzeti dio poslova liječnika i osigurati veću dostupnost zdravstvene zaštite. Za vas jedan podatak. Dakle u Hrvatskoj prema registru iz siječnja ove godine ima 41.276 41.276 medicinskih sestara od čega 32.440 radi u sustavu zdravstva. Dakle to je nešto bez čega zdravstveni sustav ne bi mogao funkcionirati i na nama je apsolutno zadatak da činimo sve kako bi osigurali da sve medicinske sestre od onih sa završenom srednjom školom preko prvostupnica do magistara sestrinstva budu adekvatno vrednovane za posao koji rade, a upravo ove izmjene zakona idu u tom smjeru da prvostupnice sestrinstva, prvostupnici sestrinstva koji završe specijalističko usavršavanje iz područja hitne medicine, ostvare da se njihove kompetencije priznaju i vrednuju. Upravo to mnogi zdravstveni radnici posebno iz područja sestrinstva kao nezadovoljstvo poslom ističu nepriznavanje i nevrednovanje onog što znaju, što mogu i što čine. Stoga zaključujući ovu raspravu, dakle podržavamo ovaj zakon u prvom čitanju. Jedino jedna sugestija državnom tajniku, ne znam da li je potrebno možda do drugog čitanja već predvidjeti i neke buduće specijalizacije sestrinstva koje su u pripremi da ne moramo stalno mijenjati zakon vezano za te neke kompetencije koje će se vrednovati i priznavati nakon što završe specijalističko usavršavanje jer u pripremi je nekih 20-ak u području sestrinstva, pri čemu naravno jedan od ključnih problema kojih se ja bojim je što smo za ovih 375 dobili sredstva EU, što smo na taj način financirali specijalističko usavršavanje prvostupnika, prvostupnica sestrinstva, osigurali da im bude plaćeno to da ne moraju sami plaćati, da ne plaćaju ustanove. Ne znam na koji način ćemo osigurati novce za specijalističko usavršavanje ostalih područja i stoga smatram da je to jedna od tema koja je vrlo važna i da treba na vrijeme razmišljati o njoj. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nikolina Baradić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, kojim se osigurava provedba direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija koje sadrži odredbe o ukidanju prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, što za državljane država članica uključuje posebice pravo na obavljanje određene profesije u svojstvu samostalno zaposlene osobe ili zaposlene osobe u državi članici različitoj od one u kojoj su se stekle sve stručne kvalifikacije. Kao što smo već čuli prije direktivom se jamči osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od države članice pristup istoj profesiji i jednaka prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Predloženim zakonom također se uređuju pitanja kompetencije prvostupnica i prvostupnika sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem djelatnosti hitne medicine kao i one za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi. Povećat će se učinkovitost postojećih timova, pružit će se opseg zdravstvene zaštite prema hitnim pacijentima pošto za velik broj intervencija u budućem razdoblju ne bi bio potreban liječnik. Uvodno ću i naglasiti kako je Povjerenstvo za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravstva čiji je član i Hrvatska komora medicinskih sestara krajem prošle godine pokrenulo pripremu izrade planova i programa specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara. Naime, komora je pozvala sestrinska stručna društva da joj do početka ožujka prošle godine dostave prijedloge programa specijalizacija te se na temelju toga pripremio zajednički plan i program ovog usavršavanja što je kako su navele kolege iz komore prvi put u povijesti sestrinstva da oni zapravo sudjeluju u toj izradi, što ja ovim putem naravno pozdravljam. Ovim predloženim zakonom propisuju se također i obveza prvostupnika sestrinstva sa odobrenjem za samostalni rad da mogu izrađivati planove zdravstvene njege te se uređuje odgovornost za lakše i teže povrede radnih dužnosti medicinskih sestara i tehničara. Što zapravo ovaj proces znači za zdravstvo? To znači kako će se u zdravstvo uvesti medicinske sestre odnosno napredni stručnjaci u sestrinskoj njezi koji će biti naravno formalno obrazovani i praktično osposobljeni iznad razine sestre sa općom edukacijom te će imati i specijalističke licence za rad. Navedene medicinske sestre i tehničari naravno sukladno svojim kompetencijama, preuzet će niz istih postupaka od liječnika. Dakle, to nije zadovoljavanje forme kako je rekla kolegica Mrak Taritaš već je to spašavanje ljudskih života odnosno medicinska sestra će sada nakon ovoga bez prisustva liječnika moći pacijentu primijeniti lijek isti trenutak onda kad mu je potrebno spasit život, što je po meni jedan veliki iskorak. Svjesni smo kako je razvoj sestrinskih specijalnosti iznimno važan u poticanju i razvoja sestrinskog znanja i stručnosti kao i za poboljšanje kvalitete skrbi za pacijente. Ovaj projekt kao što smo već čuli pokrenut na sveučilištima i veleučilištima diljem Hrvatske za područje hitne medicine. Prošle godine je raspisan natječaj za specijalizacije, kolega je prije mene rekao da su sredstva osigurana NPOO-om, a ukupna vrijednost projekta za jednu godinu je 13,2 milijuna eura. Na temelju prikupljenih potreba za usavršavanje iz županijskih zavoda za hitnu medicinu planirano ukupno 375 prvostupnika sestrinstva izvan bolnične hitne medicinske službe od kojih je 210 iz ovih postojećih timova Time će se osigurati da svaki tim dva u postojećoj mreži hitne medicine ima jednog prvostupnika sestrinstva sa ovim završenim usavršavanjem, a preostalih 165 sa završenim programom specijalizacije dodatno će ojačati sustava, posebno u onim područjima koji nažalost bilježe nedostatak liječnika, a znamo da ih ima. To znači kako ćemo početkom prvog ciklusa prvostupnika sestrinstva diljem Hrvatske ulaziti u društvo zapadnoeuropskih zemalja u kojima medicinska sestra i tehničar u hitnoj službi samostalno pružaju medicinsku skrb životno ugroženom pacijentu na mjestu intervencije i tijekom transporta odnosno do dolaska u bolnicu. To će omogućiti pružanje šireg opsega zdravstvene usluge hitnim pacijentima čime će se osigurati brža i učinkovitija hitna medicinska skrb, a sestrama i tehničarima naravno i stručno napredovanje, a usporedno i poboljšavanje njihovog materijalnog statusa te će se liječnicima smanjiti pritisak što u konačnici dovodi do funkcionalne hitne medicinske služe. Ako se ne varam do sad smo imali tri izmjene ovog zakona, ovo bi trebala biti četvrta, ali bi svakako u budućnosti trebali razmislit možda o donošenju novog cijelog zakona pošto je ovaj na snazi već više od deset godina, a trenutno je u registar komore upisano više od 40 tisuća medicinskih sestara, a procjene su da ih fali između četri u sustavu zdravstva i zato moramo svi zajedno radit na tome da se ove brojke što prije poboljšaju. Iza ovog važnog postignuća moram naglasiti kako stoji intenzivan rad Ministarstva zdravstva kao i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, svih županijskih zavoda, Hrvatske komore medicinskih sestara te obrazovnog sustava i smatram da je ovo prvo u nizu iskoraka dodatnih specijalizacija, nadam se da će ih biti još, a sve u cilju kako bi

Nema ga, gubi pravo. Drugi g. Jovanović, tu je, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo ja bi još jedanput iskoristio i pojedinačno ovu raspravu da istaknem važnost sestrinstva i potrebu bolje koordinacije i Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja kako bi se na temelju realnih planova kreirali realne upisne kvote i kako bi svi oni koji završe visoko obrazovanje sukladno svojim kompetencijama dobili odgovarajuća radna mjesta i bili adekvatno vrednovani te da se još jednom preispitaju i odluke koje su donesene temeljem koeficijenata o plaćama u sustavu javnih službi kako ne bi bilo nepravde kod svih onih koji rade u sustavu kako bolničkom tako i vanbolničkom, budući da cijeli taj raspon nije u potpunosti razriješio potrebu vrednovanja onih koji rade u sustavu zdravstva. Također pitao bi državnog tajnika, da li nam može reći u kojoj fazi je cijeli taj projekt specijalističkog usavršavanja? Koliko je meni poznato najpripremljenije su specijalizacije iz onkologije, hematologije, kardiologije, perfuzionisti i enterostome u području specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva. Da li ministarstvo ima osigurana sredstva za to kada ti projekti krenu i da li će se to onda jednako tako uvažiti u nekakvim izmjenama. Možda ovo što je kolegica predložila da se priđe izradi potpuno novog Zakona o sestrinstvu koji bi razriješio sve ove dileme koje postoje. I iskoristio bih prisustvo državnog tajnika obzirom na problem koji se pojavio u sustavu zdravstva koji se tiče svih liječnika obiteljske medicine, a time i sestara, a to znači svih naših pacijenata gdje prema informacijama koje smo dobili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i njegov čelnik Lucijan Vukelić ignoriraju čak i zahtjev ministra zdravstva da se sklope ugovori koji ističu sa 30. lipnjem sa liječnicima obiteljske medicine čime se direktno ugrožava pružanje zdravstvene zaštite na razini

i gdje je obiteljska medicina sigurno jedna od onih koja bi trebala odrađivati i najveći posao. Kako će odrađivati taj posao ako im nisu osigurani niti elementarni uvjeti za isplatu plaća i unapređenje djelatnosti koju imaju.

i ono što ste raspravljali u ime kluba i sada i mislim svi zajedno, mi se svi zajedno slažemo da ovaj zakon je bio potreban, da je potrebno regulirati i sve ostalo. formu zadovoljenu. Ali ja, meni cijelo vrijeme uvijek iza bilo kojeg zakona ne mogu ga gledati samo u fazi forme, gledam ga i u fazi sadržaja. Dakle, ono što nama kronično nedostaju su ljudi. Dakle, mi imamo tu jednu specifičnu zemlju koja je teritorijalno je takva kakva je i ne možemo je promijeniti. Imamo relativno mali broj ljudi. Stanovništvo nam je sve starije i starije. To je isto činjenica. Dakle, ono što mene uvijek zanima iza ovog zakona mi ćemo formu zadovoljiti, ali da li ćemo moći do kraja zadovoljiti i sadržaja, da li će ovo biti iskorak da zaista svi zajedno, mi nikada nećemo biti zadovoljni sa uslugom koju nam zdravstvo pruža i uvijek ćemo naći neke mane. Ali da to bude nekako objektivno, da li će ovo biti ipak na određeni način iskorak. Evo to bi zapravo pitanje koje vama hoću postaviti. Hvala.

na specijalističkom usavršavanju koje mora završiti ove tri godine za što su sredstva osigurana, za što su osigurani i veći koeficijenti, a time znači i veće plaće, osigurati da 349 timova dva u Republici Hrvatskoj budu kadrovski opremljeni sa ljudima koji su stručni, kompetentni da osiguraju pružanje hitne pomoći u uvjetima diljem Hrvatske. Dakle, što se ovog zakona tiče i ove specijalizacije nemam sumnje, ali imam sumnje pa sam pitao i državnog tajnika da nam odgovori što je sa nastavkom tog specijalističkog usavršavanja, jer taj tzv. task shifting nije nešto što smo izmislili u Hrvatskoj. To se radi u cijelom svijetu. Hvala lijepa. I sada završno gospođa Marijana Puljak, Klub zastupnika CENTRA i nezavisne platforme Sjevera. Budući da je nema, a završno je završili smo. Završili smo i sa raspravom. Zaključujem zato raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra, sutra počnemo sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske sa Konačnim prijedlogom zakona. To je hitni postupak u 9,30. Hvala lijepa i